Raspravu su proveli Odbor za Ustav, poslovnik i politički sustav, Odbor za zakonodavstvo, Odbor za informiranje, informatizaciju i medije i Odbor za europske integracije. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Antun Palarić državni tajnik Središnjeg državnog ureda za upravu. Izvolite. **Palarić, Antun** Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane gospođe i gospodo zastupnici. Evo, sinoć do kasnih sati raspravljali smo o izvješću Vlade o ostvarivanju Zakona o pravu na pristup informacijama. Danas ćemo govoriti o Zakonu o zaštiti osobnih podataka odnosno prijedlogu izmjena i dopuna toga zakona jer u sukobu dva velika prava da se tijela javne vlasti rade transparentno u odnosu na pravo građana da se njegova privatnost zaštiti treba pronaći pravu mjeru i ja mislim da je Hrvatski sabor sa zakonima, a tijela državne vlasti u primjeni da su pronašli pravu mjera koja je u skladu sa europskim standardima. Ovim prijedlogom zakona koji ima oznaku E.U. zakona se u potpunosti i do kraja usklađujemo sa direktivom Vijeća Europske zajednice u pogledu zaštite pojedinaca, u pogledu obrade osobnih podataka i slobodnom protoku takvih podataka. Naime, mi smo izgradili čitav sustav. Donesen je zakon. Doneseni su podzakonski akti. Osnovana je Agencija za zaštitu osobnih podataka koja funkcionira, koja podnosi izvješće o svome radu i sada ovo s ovim zakonom završno samo u nekoliko detalja se usklađujemo sa tom direktivom. Prva stvar što želimo riješiti a to je da identifikacijski broj bude osobni podatak. Naime, mi sada u primjeni imamo jedinstven matični broj građana. Vlada priprema novi identifikacijski broj koji neće biti prepoznatljiv prema danu rođenja, prema spolu, prema mjestu već će se određivati automatski i on će služiti za sve državne evidencije od poreza do prijave prebivališta do čak i popisa birača. I taj broj i svaki drugi identifikacijski broj bit će osobni podatak i morat će se ga moći štititi sukladno ovom zakonu. Nadalje, ovim zakonom dopuštamo mogućnost da se u tijelima koje prikupljaju i obrađuju podatke imenuje službenik za zaštitu osobnog podatka …/Govornik se ne razumije./… To u praksi već funkcionira kod velikih kompanija i to se pokazalo kao dobrim i mi to predviđamo da se uvede i u tijelima državne vlasti, odnosno svih onih koji prikupljaju podatke. Dodatno uređujemo mogućnost iznošenja podataka iz zemlje. To je čest slučaj kada netko želi se zaposliti u inozemstvu ili naše tvrtke šalju radnike u inozemstvo. Onda pokušavamo prepoznati sve moguće slučajeve koji su od koristi za osobu čiji podatak se iznosi izvan zemlje. Kako bi olakšali malim tvrtkama ili onim tvrtkama i onim pravnim osobama koje su imenovale osobu za zaštitu osobnih podataka predviđamo mogućnost da se, da nisu dužni slati podatke Agenciji. Dakle, tvrtke koje imaju manje od pet zaposlenih ili one tvrtke koje su uspostavili sustav povjerenika, službenika za zaštitu osobnih podataka neće biti dužne u buduće od stupanja na snagu ovog zakona dostavljati te podatke agenciji. Isto tako, predviđamo i sankcije za voditelja zbirke podataka ukoliko se ti podaci koriste suprotno ovom zakonu. Mislimo da će sa ovim prijedlogom izmjena i dopuna zakona kada bude usvojen biti ovo važno područje života u potpunosti harmonizirano sa direktivom koju sam citirao i na taj način ćemo u hrvatski pravni sustav, a ja vjerujem i u hrvatsku praksu primijeniti najviše standarde zaštite pojedinaca od tijela i moguće zloupotrebe od tijela koje vode podatke o njemu. Hvala vam lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Imamo jedan ispravak netočnog navoda. Uvaženi zastupnik Zdenko Franić. Hvala. Štovani državni tajnik je u dva navrata rekao da je ovaj zakon u potpunosti usuglašen sa direktivom o zaštiti itd. citiram vašu ocjenu stanja ovog PDF File gdje piše da je Zakon o zaštiti osobnih podataka usklađen sa Konvencijom Vijeća Europe o zaštiti osoba itd. i velikoj mjeri s direktivom Vijeća Europske zajednice. Dakle, ne u potpunosti, nego u velikoj mjeri. Zahvaljujem. Prelazimo na raspravu. U ime kluba HDZ-a uvaženi zastupnik Tomislav Vrdoljak. Zahvaljujem. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče, uvažene kolegice i kolege zastupnici. Klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će Prijedlog zakona o zaštiti osobnih podataka. Naime, ovim zakonskim prijedlogom usklađuje se zakonodavstvo Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka. Područje zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj uređeno je na temelju nekoliko zakona i na temelju nekoliko uredbi. Zakon o zaštiti osobnih podataka usklađen je također sa Konvencijom Vijeća Europe o zaštiti osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka iz 1981. godine, te u velikoj mjeri sa direktivom Vijeća Europske zajednice o zaštiti pojedinca u pogledu obrade osobnih podataka i slobodnom protoku takvih podataka. Na temelju Zakona o zaštiti osobnih podataka uspostavljena je Agencija za zaštitu osobnih podataka koja je nadležna za nadzor nad obradom osobnih podataka. Iako je područje zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj u velikoj mjeri usklađeno sa pravnom stečevinom zajednice tijekom primjene ovoga zakona uočene su potrebe za njegovim dopunama. U Izvješću Europske komisije o napretku za 2006. godinu istaknuto je kako u pogledu zaštite osobnih podataka Republika Hrvatska treba dovršiti usklađivanje sa direktivom 95. kroz 46. EZ-a. Značajne smjernice za daljnje usklađivanje i unapređenje Zakona o zaštiti osobnih podataka predstavlja i izvješće nezavisnog stručnjaka angažiranog od strane Europske komisije tijekom posjeta Republici Hrvatskoj doktora Tomasa Kinsena. U tom Izvješću on navodi kako Zakon o zaštiti osobnih podataka ne sadrži nikakve odredbe o unutarnjem nadzoru podataka niti predviđa bilo kakva druga izuzeća od obvezne dostave evidencija o nadzoru podataka te da postoji opasnost da takvim sadržajem središnji registar u budućnosti neće ostvarivati svrhu radi koje je i uspostavljen. Prijedlogom ovog zakona predlaže se u definiciji osobnog podatka izrijekom utvrditi identifikacijski broj kao jedno od obilježja na temelju kojeg se osoba može identificirati a što je sukladno definiciji osobnog podatka iz direktive. Svaka zemlja članica Europske unije prije potpune implementacije Šengejskog sporazuma mora biti potpuno pripremljena u četiri područja. To je područje zračne granice, područje viza, policijske suradnje i na kraju zaštite osobnih podataka. Kad je u pitanju zaštita osobnih podataka u okviru Šengejskog sporazuma najbitniji je prekogranični transfer osobnih podataka. Stoga se prijedlogom ovog zakona u potpunosti predlaže usklađivanje sa člankom 26. direktive u pogledu iznošenja osobnih podataka iz Republike Hrvatske. Najčešći razlozi koji opravdaju iznošenje podataka izvršenje je ugovora o radu i drugih sličnih ugovora koji su u interesu radnika što omogućuje procjenu njegovih radnih sposobnosti i prepoznavanje njegovih mogućnosti, vještina, znanja u svrhu unapređenja novog zapošljavanja. Ovim prijedlogom zakona predlaže se utvrditi slučajevi kada je iznošenje osobnih podataka potrebno, a to je potrebno u sljedećim primjerima. Radi izvršenja ugovora između voditelja zbirke osobnih podataka ispitanika, na primjer ugovor o radu koji radnik sklapa sa poslodavcem. Zatim u svrhu zaključivanja ili izvršenja ugovora između voditelja zbirke osobnih podataka i treće osobe, a koji je u interesu ispitanika u ovom slučaju dakle radi se o interesu radnika. Zatim u svrhu zaštite važnog javnog interesa npr. međunarodna razmjena podataka između poreznih, carinskih i službi socijalnog osiguranja. Zatim ako se iznošenje podataka obavlja iz javno dostupnih evidencija koje se vode temeljem zakona ili drugog propisa. Ova predložena rješenja imamo primjerice i u Republici Sloveniji koja je također u potpunosti implementirala odredbe članka 26. direktive 95/46 EZ-a i na taj način sama je predvidjela način izuzetka koji omogućuju iznošenje podataka iz Republike Slovenije. Provedba ovog zakona ne zahtjeva dodatna financijska sredstva u državnom proračunu. Što se mijenja ili dodaje u ovom prijedlogu zakona to je sljedeće. U Zakonu o zaštiti osobnih podataka u članku 2. u stavku 1. u točki 1. iza riječi: "posebno na osnovi" dodaju se riječi: "na osnovi identifikacijskog broja ili" pa onda slijedi onaj stari tekst: "jednog ili više obilježja specifičnih za njezin fizički, psihološki, mentalni, gospodarski, kulturni ili socijalni identitet". Iza točke 6. dodaje se točka 7. koja glasi: "Službenik za zaštitu osobnih podataka je osoba imenovana od strane voditelja zbirke osobnih podataka, koja vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka i ostvarivanju prava na zaštitu osobnih podataka." Članak 7. koji govori o tome kada se osobni podaci smiju prikupljati i dalje obrađivati, mijenja se i glsi: "Osobni podaci smiju se prikupljati i dalje obrađivati uz privolu ispitanika samo u svrhu za koju je ispitanik dao privolu ili u slučajevima određenih zakonom u svrhu izvršavanja zakonskih obveza voditelja zbirke osobnih podataka ili u svrhu sklapanja izvršenja ugovora u kojem je ispitanik stranka, u svrhu zaštite života ili tjelesnog integriteta ispitanika ili druge osobe u slučaju kada ispitanik fizički ili pravno nije u mogućnosti dati svoj pristanak ili ako je obrada podataka nužna radi ispunjenja zadataka koji se izvršavaju u javnom interesu ili u izvršavanju javnih ovlasti koje ima voditelj zbirke osobnih podataka ili ako je ispitanik sam objavio te podatke." U članku 13. koji govori o tome kada se mogu iznositi osobni podaci sadržani u zbirkama osobnih podataka u stavku 4. u podstavku 1. iza riječi: "odnose" dodaju se riječi: "samo u svrhu za koju je ispitanik dao privolu". Iza podstavka 3. dodaju se podstavci 4., 5., 6. i 7. koji glase: "Ako je iznošenje podataka potrebno radi izvršenja ugovora između voditelja zbirke osobnih podataka i ispitanika ili provedbe predugovornih mjera poduzetih na zahtjev ispitanika. Ako je iznošenje podataka potrebno za zaključivanje ili izvršenje ugovora između voditelja zbirke osobnih podataka i treće osobe, a koji je u interesu ispitanika. Ili ako je iznošenje podataka potrebno ili određeno zakonom radi zaštite važnog javnog interesa ili radi uspostave ostvarenja ili zaštite potraživanja propisanih zakonom." I na kraju, "Ako se iznošenje podataka obavlja iz evidencije koje je sukladno zakonu ili drugom propisu namijenjena pružanju informacija javnosti i koja javnosti i svakoj osobi koja može dokazati pravni interes otvoreno otvoreno na uvid, podaci se mogu iznositi u onoj mjeri u kojoj su ispunjeni zakonom propisani uvjeti za uvid u pojedinom slučaju." Iza članka 16. dodaje se članak 16a. koji glasi: "Voditelji zbirki osobnih podataka koji zapošljava i do pet zaposlenika i voditelji zbirki osobnih podataka koji su imenovali službenika za zaštitu osobnih podataka i o tome izvijestila Agenciju za zaštitu osobnih podataka nisu obvezni u središnji registar iz članka 16. stavka 1. ovoga zakona dostaviti evidencije iz članka 14. ovoga zakona za zbirke osobnih podataka koje vode temeljem propisa iz područja radnog prava ako se podaci iz zbirke osobnih podataka ne iznose iz Republike Hrvatske." Iza članka 18. koji govori o tome da voditelj zbirke osobnih podataka i korisnik da su dužni poduzeti tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka, koje su potrebne da bi se osobni podaci zaštitili od gubitka ili uništenja i od nedopuštenog postupka itd. dodaje se članak 18a. koji glasi: "Voditelj zbirke osobnih podataka može imenovati službenika za zaštitu osobnih podataka. Službenik za zaštitu osobnih podataka vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka i ostvarivanju prava na zaštitu osobnih podataka, te surađuje sa agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi provedbe nadzora nad obradom osobnih podataka." I na kraju u članku 36. koji govori o kaznenim odredbama za one koji prekrše zakon

koji osobne podatke daje na korištenje protivno odredbi članka 11. ovoga zakona kaznit će se novčanom kaznom. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice u potpunosti podržava ovaj Prijedlog Zakona o zaštiti osobnih podataka. Hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi je uvaženi zastupnik Zdenko Franić. Štovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, neobično mi je drago da baš vi predsjedate ovom sjednicom kada imam izlaganje o zaštiti osobnih podataka, jer ste po horoskopu ovan, a po horoskopu sam i ja ovan, a vi imate svega nekoliko dana rođendan prije mene. Vidite sve to znam zbog toga što znam vaš JMBG. Ne znam je li sam prekršio zakon učitajući JMBG na računalo, međutim u ovoj prostoriji ima najmanje, sad nema jer su se zastupnici malo razišli, ali ima barem 20 do 30 osoba čiji su JMBG-ovi dostupni vrlo lako, samo treba ih ukucati. Dakle, znam JMBG od gospodina Šeksa, od gospodina Sanadera, od gospodina Bebića, vaš, ali i znam od gospođe Zgrebec, od Marina Jurjevića, pa znam i svoj vlastiti zbog toga što se nalazi na istom mjestu kao i svi ostali, a to mjesto je jedno minorno, niskotiražno, partijsko glasilo koje na svojim www stranicama još od 1999. godine bez ikakvog razloga pohranjuje JMBG-ove. A da je bez ikakvog razloga to odgovorno tvrdim, jer sam eto jutros nazvao Agenciju za zaštitu osobnih podataka i predstavivši im slučaj, opisao situaciju i oni su rekli, da stvarno, apsolutno nema nikakvih razloga da se ti JMBG-ovi nalaze tamo gdje se nalaze. Vidite, ispravio sam uvaženog državnog tajnika gospodina Palarića da ovaj Zakon o zaštiti osobnih podataka usklađen sa Konvencijom Vijeća Europe o zaštiti osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka iz 1981. godine, te u velikoj mjeri s direktivom Vijeća Europske zajednice o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka i slobodnih protoka takovih informacija. Dakle, mene brine ovo u velikoj mjeri. Ja bih bio izuzetno zadovoljan i sretan da je to zaista onako kao što je gospodin Palarić rekao, da je to usklađeno u potpunosti, ali nije. Dakle što nedostaje u zakonu? Nedostaje upravo ta komponenta zaštite podataka digitalnih podataka, podataka na Internetu i automatiziranog prikupljanja i obrade osobnih podataka. Ne želeći sada razvijati neke teorije zavjere poput Frederica Forseta u njegovom "Šakalu" i anonimnim ubojicama koji kradu tuđe identitete ili u tjeskobnom filmu gdje zanosna Sandra Bullock potpuno bude izgubljena u kiber prostoru nakon što su joj ukrali identite, filmna mreža, ja bih se ipak zapitao o stanju stvari u 21. stoljeću i u Hrvatskoj. Nema za Hrvatsku podataka koliko porezne obveznike, građane i državu košta krađa identiteta, takvih statistika nema, teško ih je i načiniti, međutim jedna Australija primjerice je procijenila da nju krađa identiteta košta ni više, niti manje nego jednu milijardu američkih dolara i to 2001. godine. Postavlja se pitanje imaju li ove dnevne novine koje sam spomenuo službenika za zaštitu osobnih podataka i voditelja zbirke osobnih podataka koji vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka, između ostalog i nas zastupnika, a onda i drugih građana kako mi ostvarujemo pravo na zaštitu osobnih podataka? Međutim, krađa identiteta je nešto zastrašujuće. Evo jučer je bio članak o tome kako u Americi se pojavljuju slučajevi koje istražuje FBI da se prodaju tuđe kuće na način da se ukrade nekome drugome identitet. Ma to su mogli već odavno usavršiti samo da su došli u Hrvatsku, jer već u nekoliko zadnjih godina imamo takve slučaje o preprodaji zemljišta, preprodaji zemljišta, nekretnina itd. Nedavno je i "Jutarnji list" pisao o jednom slučaju krađe identiteta jednog stečajnog upravitelja koji je nastavio otplaćivati jedan zajam, nakon što su mu istina Bog ne preko Interneta, ali prilično primitivnim metodama ukrali identitet, krivotvorili osobnu karticu itd., ali do JMBG-a su došli preko došli preko Interneta. Stoga ja izuzetno podržavam to da će se utvrditi identifikacijski broj do kojeg će se doći generiranjem nasumičnih brojeva i iz njega se neće moći iščitavati određeni podaci koji su vidljivi iz JMBG-a. Danas JMBG traže svi, od banaka pa do upisa u pojedine knjižnice itd., a isti taj JMBG služi kao log in prilikom Internet bankarstva u vodećim hrvatskim bankama i onda imaš onaj tajni kod koji je, sastoji se od četiri znamenke, to je par desetaka, koja tisuća permutacija i možeš lijepo provaliti nekome na bankovni račun pod uvjetom da znaš JMBG. Rudarenje podacima je nešto što nas sve više čeka u budućnosti da se suprotstavimo posebice mi kao zakonodavci koji stvaramo pravila igre, donosimo zakone. Rudarenje podataka se može proširiti i na cijele nacije. Primjerice mogu vam iznijeti podatak o hrvatskim korisnicima socijalnih mreža kao što su face book ili my space, a to se odnosi na najranjiviji dio hrvatske populacije, tinejđere, adolescente i mlađe osobe. 37% njih su ženskog spola, dakle govorim o profilu hrvatskog dijela face booka. 40% nije navelo političko opredjeljenje, a od onih koji jesu 60% su, 14% su liberalni, dok su konzervativni 1 ili tek nešto manje od 1%. 60%, dakle najviše je samaca 31%, 17% je u vezi. Svega 4% je u braku. To govori i o jednoj Alijenaciji o kojoj se mi ovdje moramo zapitati. A moramo se i zapitati to kakve oni sve podatke ostavljaju svuda po svijetu za koje će se vjerojatno sutra itekako kajati jer je politika tih socijalnih mreža da i kada uništiš svoj profil podaci postaju dostupni 6 mjeseci ili godinama, kao primjerice 10 ili više godina ovi JMBG-ovi koji čuče na serveru hrvatskih novina. I da završim, jedna od posljedica ovog zakona je primjerice i to da će prema riječima gospođe Kosor koji i to prije nekoliko dana, a koju je prenijela HINA, gospođa Kosor je istaknula da Vlada nema niti jedan citiram: "… nema nit jedan razlog ne objaviti registar branitelja, ali da ju u tome sprječava nekoliko zakona, posebno onaj JMBG koji je izmijenila Račanova Vlada i podatak o JMBG koji se navodi u registru a koji je proglašen tajnom …". Postavljam retoričko pitanje. Kad se uvede ovaj identifikacijski broj da li zapravo onda otpadaju svi razlozi za objavljivanje ovog registra branitelja? Hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. U ime predlagatelja uvaženi Antun Palarić državni tajnik Središnjeg dražvnog ureda za upravu. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospođe i gospodo zastupnici! Vrlo kratko. Zahvaljujem svima koji su podržali donošenje ovog zakona i govornicima koji su upozorili na važnost zaštite podataka vezanih uz sve širu primjenu informatičke tehnologije u hrvatskom društvu kao dijelu rekao bih jednog jedinstvenog budućeg upravnog prostora Europe, a i u odnosu na Internet i sve ovo što se može i kupovati i nabavljati preko Interneta. Da oprez mora biti prisutan kada se barata i kada se povjeravaju podaci, moramo se štititi kaznenim progonom onih koji uzimaju identitet, oni koji zloupotrebljavaju osobne podatke i sustav koji postoji po ovom zakonu. Dakle, Agencija za zaštitu osobnih podataka ne može na sebe preuzeti ovlasti tijela gonjenja. Ali tehnologiju ne možemo i nećemo zaustaviti. Ona uz pojedine nedostatke snosi velike benefite, primjerice svi smo bili svjedoci prevara na bankomatima, snimanja, skidanja pinova i zloupotreba, ali to ne znači da je to uzelo toliko maha i to ne znači da će se sada prestati koristiti Dakle, mi ćemo i nadalje obrađivati podatke elektronskim putem. Mi smo u digitalizaciji podataka daleko odmakli, samo naš središnji državni ured ima bazu od 35 milijuna različitih upisa matica rođenih, vjenčanih, knjige državljana itd., i oko 90% je već digitalizirano. I vjerujemo da ćemo vrlo brzo, do kraja sve to digitalizirati, učiniti dostupnim tijelima vlasti, učiniti dostupnim onima kojih se to tiče i baš u cilju da više građani ne moraju donositi potvrde iz evidencija ne znam kod upisa u škole, da neće morati donositi potvrde, izvod iz matice rođenih ili domovnicu, već će škola moći uz privolu roditelja sama provjeriti podatke koji su joj potrebni. Dakle, želimo s jedne strane maksimalnom primjenom elektronske tehnologije olakšati svakodnevni život, ali naglašavam uz veliki oprez i uz velike mjere zaštite od moguće zloupotrebe. Trebamo inzistirati na strogim kaznama protiv onih koji se usude zloupotrijebiti osobni podatak, ali isto tako nastojati da se svi po zakonu ovlašteni nositelji zbirki podataka umreže i koriste za svrhu koji se ti podaci obrađuju. Zahvaljujem svima koji podržavaju ovaj zakon i vjerujem da je ovo ipak značaj korak naprijed u zaštiti osobnih podataka u Republici Hrvatskoj. Hvala. Zahvaljujem i zaključujem raspravu. O konačnom prijedlogu zakona ćemo glasovati kada se za to steknu potrebni uvjeti.